Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj fondove EU. Izvješće ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog?

poštovane zastupnice i zastupnici vrlo kratko. Mislim pošto je već danas bilo jako puno spomena o ovome zakonu. Dakle, ovim zakonskim izmjenama propisuje se brisanje članaka 7.a i 7.c Zakona o brdsko-planinskim područjima koji se odnose na povlastice kojima država ustupa svoje prihode od poreza na dobit i naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina u brdsko-planinskim područjima u korist jedinica lokalne samouprave. I time se dakle ostvaruje to daljnje usklađivanje poticajnih mjera sa novom kategorizacijom područja prema indeksu razvijenosti. To je ovaj najuži mogući komentar a sve ostalo smo već poprilično iskomentirali danas tijekom dana. Hvala. ministra, poštovani zamjeniče ministra. Da li žele izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora iznijeti svoja stajališta? Ne žele. Otvaram raspravu. U raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru.

Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici koliko nas je tu i zamjeniče ministra. Pa možda smo trebali ovu raspravu objedinit, prvu i ovu zajedno jer praktički se govori o istim stvarima pa ću ja to, dosta toga i pokratit. Govorilo se da se Zakon o brdsko-planinskim područjima gasi, pa se sad ne gasi, izuzimaju se iz njega pojedini članci pa se sele u Zakon o regionalnom razvoju i onda dobijemo jedan zakon koji nam ostaje o brdsko-planinskim područjima koji od 26. članaka koliko ih je imao kada je donesen ostalo je 11. članaka, od tih 11. članaka 4. su završne odredbe. U sadašnjem ovom zakonu članici 7.a i 7.c se brišu, a 7.d članak praktički postaje ili je nevažeći jer kaže da od, članaka 7.d u podstavku 3. kaže da od 2011. godine obveznici poreza i stavka 1. ovoga članka plaćat će porez na dobit u visini propisane važeće porezne stope. Znači još jedan manje. U postojećem zakonu isto članak 21. je priča za sebe kaže da fizička i pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem u jedinici lokalne samouprave na brdsko-planinskom području koja obavlja djelatnost obrade i prerade drveta pod jednakim uvjetima ima pravo prvenstva u nabavljanju različitih tipova i vrsta drveta iz drvne mase koja je namijenjena tržištu iz šuma sa brdsko-planinskih područja. Jedan članak na kojeg se pozivaju svi oni koji su time nezadovoljni, mali …/Govornik se ne razumije./… i svi oni koji ne mogu dobit dovoljnu količinu …/Govornik se ne razumije./… za svoj rad imaju prednost pod jednakim uvjetima, ustvari nemaju nikakve prednosti pa bi lako i taj članak 21. mogli izbrisat. Da se mogla napravit revizija Zakona o brdsko-planinskom području po nekakvim drugačijim recimo posebnosti nadmorske visine, reljefa, gospodarske prilike, klimi, socijalnim slikama, demografskoj slici, gustoći naseljenosti, dužini lokalnih cesta i nerazvrstanih, reći ću vam na primjeru županije Primorsko-goranske gdje imamo 14 jedinca lokalnih samouprava koje su bile u statusu brdsko-planinskih područja gdje recimo općina Matulji dobiva pomoć 23 milijuna kuna. To je sva pomoć koje svih 9 jedinaca lokalne samouprave Gorskog kotara dobivaju. Tu još imamo općinu Vinodolsku koja dobiva 3,3 milijuna kuna, općinu Klana ona je u malo većoj ipak nadmorskoj visini 3 milijuna kuna, općina Čavle u zaleđu Rijeke 7,7 milijuna kuna, općina Jelenje susjedna općine općini Čavle u zaleđu Rijeke 7,1 milijun, sve zajedno te jedince lokalne samouprave dobivaju zajedno 44,1 milijun kuna, a rekao sam jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara njih 22 milijuna kuna, ili točnije 21 milijun 954 milijuna. Kada bi se malo bolje zagreblo u zakon moglo se iznaći sredstva i da bi ovaj zakon mogao bolje živjeti nego kako je živo dosada jer vjerojatno ne bi morali ići na zakon o, U ovih koliko sam rekao da je ostalo 11. članaka vrlo malo ostaju pogodnosti. Pravo na obiranje i beznaknada šumskih plodova u skladu s propisima, ako ćemo se pomoć. Pravo na zakup poljoprivrednog šumskog zemljišta, prednost na ostvarivanju prava na zakup lovišta, i ostvarivanja ribolovnog, prava na šumskom području. A Zakon o brdsko-planinskom području kaže da status brdsko-planinskog područja u smislu ovoga zakona ne može ostvariti jedinica lokalne samouprave koja je na otoku koja sa svojim teritorijem proteže uz morsku obalu i ima gustoću naseljenosti veću od 20 stanovnika po kilometru kvadratnom, a onda takvih općina imamo, recimo jedna od takvih je Senj koja je na moru. Ne bih htio puno dužiti, ali moram još napomenuti da imamo 603 naselja koji su u gorskim predjelima RH, a to su područja s težim uvjetima preživljavanja. 603 naselja, 223 naselja je u Gorskom Kotaru, a to je 91% naselja i 96% stanovništva Gorskog Kotara. Za sva područja, znači gorska predjela, ne samo za Gorski Kotar trebalo bi izdvojiti oko 70 do 80 milijuna kuna. U susjednim zemljama imamo različite beneficije baš kako bi ljudi živjeli u takvim područjima, a rekao sam i prije u raspravama da Gorski Kotar ima odlične preduvjete šume i vode, međutim cijela država ima više koristi nego mi sami, a kad bi se dio kolača ostavilo tim područjima, bilo bi lakše živjeti jer živimo tu zbog tih bogatstva kojima smo okruženi, a ako nema ljudi u tim krajevima neće biti života. Školuju se mladi ljudi na visokim zanimanjima, ali se nemaju kamo vratiti, nemaju gdje raditi, ostaju vani, zato nam je demografska slika takva kakva je, dvostruko manje ljudi nego početkom 20. stoljeća, a tijekom zadnjih godina 50% je depopulizacije, a to po posebnim izračunima kaže da je to izumiruća populacija. Donošenjem ovakvih zakona i ukidanjem postojećih pogodnosti … nepogodi koja nas je zadesila početkom ove godine pa kaže ono, kako na početku, tako i na kraju. Hvala i vama poštovani kolega Pleše. Imamo dvije replika. Poštovani zastupnik Josip Borić, replika. **Borić, Josip zaista ni nama danas više nije jasno što se sada desilo u zadnjih godinu dana. Cijelo vrijeme je govoreno da će se ovaj zakon ukinuti s 01.01.2015. i zaista kad vidimo što se desilo postavljamo pitanje zašto se uopće nije ukinuo. Kad pročitamo ocjenu stanja kaže, ovim izmjenama želi se ostvariti pravednija raspodjela pomoći iz državnog proračuna lokalnim proračunima koji su temeljem indeksa razvijenosti najslabije razvijena područja. Što će vam ostati u zakonu? Besplatno ubiranje šumskih plodova, prednost u zakupu poljoprivrednog i šumskog zemljišta, lovišta ribolovnog prava po jednakim uvjetima i prava prvenstveno u nabavi drvne sirovine po jednakim uvjetima koje neće dobiti nikada jer po jednakim uvjetima vi ne možete dobiti ništa, zato je i otišao … jer niste mogli dobiti ono što vam piše u zakonu, to je činjenica. I sad me interesiraju, zamjeniče, što ovaj zakon uopće ostaje onda? onda? Niste imali hrabrosti ga ukinuti da vam ne bi netko rekao ukidate Brdsko planinski zakona kao što ste rekli da ćete ukinuti Zakon o PPDS-u pa ga zamijeniti s nekim novim. Ili što se desilo, što vi planirate s ovim? Jer recimo Zakon o otocima ima svoje stavke, on ne dira uopće Zakon o regionalnom razvoju, ima u proračunu, ne znam 350 milijuna za pomorski prijevoz, 28 za cestovni, 8 za vodu, itd., ali ovaj zakon, on ništa njima ne daje, osim ovoga što sam rekao, besplatno ubiranje šumskih plodova gradu Senju, recimo. E sada, ja ne znam što vam je to trebalo, a kad ste već htjeli, mogli ste te mjere prebaciti u Zakon o regionalnom razvoju i imamo onda barem sve na jednom mjestu. Ovo zaista više ne vrijedi ništa. A sami ste sebe demantirali u dijelu gdje ste govorili da Zakonom o regionalnom razvoju ukidate sustav duplih potpora i sad ste ga ukinuli, a ostavili ste ovaj zakon u ovakvom obliku. Pa kome ovo treba? Onda bolje Onda bolje pokažite ozbiljnost i to onda dovedite do kraja jer osim regionalnog ovaj porez na dohodak je još bolja učinkovitost u smislu uništavanja lokalnih samouprava. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Dobit ćete odgovor na repliku, poštovani zastupnik Nenad Pleše. Zahvaljujem. Pa kolega Borić, nemam vam što drugi reći nego da se slažemo u tome. Jedino što mogu je pozvati vas da dođete brati borovnice i vrganje kada ih bude u Gorskom Kotaru da se malo podružimo, a stvarno bi vam bilo najbolje da ovaj zakon povučete i i kažete, ne, više nema Zakona o brdsko planinskom području, ono je ukinuto. Jer ovakav zakon na kojem je ostalo 7 članaka, mislim da nema smisla. **Leko, Josip (SDP)** Zovete nas samo na branje, a ne na fritaju.

koju sam prijavio za pojedinačnu jer stvarno nema smisla o ovome uopće raspravljati pa čak ni ovo što je gospodin Borić spomenuo, branje jagoda i pitanje da li će se i to moći jer su zaštićene vrste određene pa je onda, plaćat će se ulaznice sve. Mislim da je ovo naprosto smiješno. Ili ga povucite uopće ili vratite one bar stvari koje su bile u njemu dok ne riješite. Sami ste nam rekli i tu priznali sada maloprije kad ste govorili da indeksacija nije dobra. Da u onom smislu, priznali ste, odnosno rekli, evo citirat ću vas da indeks razvijenosti nije savršen, ali da nije donesen bolji. U ovom zakonu toliko ste ga osakatili da on nema potrebe uopće da više ni raspravljamo o njemu, a još više ste osakatili proračune jedinica lokalnih samouprava u onom smislu onih sredstava koje su barem tolike kolike su bile imali. Slažem se jedino u onom dijelu da ne možemo ovdje držati, ne znam, općinu Matulje ili u onom PPDS-u da možemo držati grad Dubrovnik ili neke krajeve u onom dijelu koji su se razvili, koji mogu samostalno funkcionirati. Ali ovo, u ovom obliku, ovako sakaćen zakon sa novim zakonom koji predlažete u regionalnom razvoju, mislim da jednostavno nema smisla da uopće o njemu raspravljamo.

Dobro. Hvala lijepa. Idemo dalje sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite kolegice Đurić. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Pa budući da se radi o paketu zakona već smo puno rekli i o ovom području brdsko-planinskom području, ja bih samo naglasila neke stvari vezano za izmjene ovog zakona. Znači u izmjenama ovog zakona de facto se brišu članci, članci koji su jedini govorili o o tome što te jedinice lokalne samouprave koje u to spadaju imaju kao određenu beneficiju temeljem svoje pozicije odnosno kriterija pripadnosti brdsko-planinskom području. E sada šta ustvari napraviti s tim zakonom? Kao što su rekli kolege osim ovih nekoliko stavaka koje govore o ubiranju voća i povrća u Gorskom Kotaru i tako nekih ja bih rekla dosta prozaičnih tema, mi mislimo da bi trebalo zadržati. Naime, koji je izbor ustvari sada? naime vi ste rekli da Zakon o brdsko-planinskom području ostaje i da će se Zakon o brdsko-planinskom području do ljeta ove godine nadopuniti nekim novim sadržajima, prijedlozima na koji način unaprijediti, na koji način pomoći tim brdsko-planinskim područjima. Žao mi da nismo to napravili prije nego što smo uputili cijeli ovaj paket zakona u raspravu, jer da smo napravili puno današnje rasprave ne bi bilo. A da nismo o tome govorili nije istina da nismo govorili jer ono šta ja znam i u samoj proceduri je i Primorsko-goranska županija i jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog Kotara pa i neke druge, radile su se analize. Ekonomski fakultet iz Rijeke je napravio određenu analizu i oko Zakona o regionalnom razvoju i oko prijedloga na koji način indeksirati to područja itd. i razgovaralo se u više navrata koliko ja znam i sa vašim ministarstvom, dobro, i sada se zadnjih 2,3 tjedna to jako inteziviralo, naravno politički dobilo jednu napetu dimenziju. Ali ajmo reći da smo sada u situaciji da vidimo što možemo uopće napraviti. Bojim se da ovo što ću ja predložiti će ustvari državu koštati više nego ono što se moglo napraviti prije izmjenom ovog zakona, izmjenom kriterija koje bi jedinice lokalne samouprave imale status brdsko-planinskog područja i imale povlastice temeljem toga, nego ovo što ću ja sada predložiti. Ali ja nemam izbora pa ću to predložiti, da u ovom zakonu stoji u jednom od članaka da ćemo 75% ostaviti prihoda tim jedinicama lokalne samouprave u prvoj godini primjene Zakona o regionalnom razvoju u 2015.godini jer ćemo u toj godini ovaj zakon izmijeniti pa će zakon stupiti na snagu valjda početkom 2016.godine i onda ćemo postupno umanjiti za one za one koje neće ući u taj dio brdsko-planinskog područja umanjiti sredstva. To mi se čini jedino logično u ovom trenutku napraviti jer u protivnom je stvarno pitanje da li ovaj zakon kao takav moramo jednostavno povući. U tom smislu će HNS odnosno ja osobno dati amandman. Imamo još nekoliko dana da razmislimo šta nam je pametno po tom pitanju učiniti. Naime, ja ne znam kako su jedinice lokalne samouprave brdsko-planinskog područja nama svima je bilo komplicirano koji smo u jedinicama lokalne samouprave čelnici projicirati proračun za sljedeću godinu, ali mislim da je njima bilo posebno posebno teško jer nisu znali i ne znaju još uvijek dok se svi ovi zakoni ne donesu na čemu su i na koji način i koji prihodi će im biti. Ne mogu prijedlogom temeljem prijedloga zakona pisati eventualno neke procjene i projekcije. Tako da mislim ja neću sada opet govoriti o Gorskom Kotaru o svim tim posebnostima, o svim njihovim teškoćama, mislim da je bilo vremena i govorilo se o tome i moglo se učiniti i sada smo došli u tu situaciju da se moramo pravdati i sukobljavati se sami sa sobom i sa zdravom pameću kako tim ljudima tamo reći da jednostavno sve ono što je bilo do sada ne vrijedi, da nismo ništa učinili, a učinit ćemo. Znate vrlo teško je glasati za sve ove zakone na temelju obećanja. Nismo ponudili ništa konkretno. Meni je drago sve ovo što je rekao i ministar i što ste vi rekli i sve te šanse koje se otvaraju kroz ono što ste vi rekli da će biti, ali to sada nije. nije. Mislim mnogi su obećavali ja vama recimo više vjerujem nego nekima drugima, ali činjenica da ljudi jednostavno koji su na tim prostorima više ničemu više ničemu ne vjeruju jer smo se više puta pokušali dogovoriti, više puta razgovarali da to bude vaš prijedlog, međutim evo ja se još uvijek nadam da bi to mogao biti prijedlog Vlade RH da napravimo nešto što će u ovom zakonu garantirati da će te jedinice lokalne samouprave preživjeti ovu godinu dok ne dok ne predložimo novi Zakon o brdsko-planinskom području. U tom smislu HNS će onda to naravno i podržati odnosno ja osobno. Hvala lijepo. Poštovana zastupnice imamo dvije replike na vaše izlaganje. Jedna je poštovanog zastupnika Josipa Borića. Pa kolegice Turina-Đurić ja vam mogu predložiti što možete učiniti. Recimo možete ne glasati Zakon o regionalnom razvoju RH pa ne glasati ni za ovaj i onda to neće proći pa će se nešto desiti. Jer ovo je neozbiljna rasprava ako vi to ne razumijete. Znači ovo je neozbiljna rasprava u koju smo se mi doveli jednim ponašanjem vlasti koja ne zna zaista što čini. Jer što nakon ovoga lokalne samouprave mogu očekivati, nije to samo Gorski kotar, to je 45 lokalnih samouprava, 12 gradova i 33 općine. Nije to samo Gorski kotar. I oni po ovom zakonu više nemaju ništa, rekao sam šta imaju. Znači nikakvu posebnost koju ne mogu dobiti, ne znam običnim pravilnikom, običnim pravilnikom. Vi ste prvi rekli, prvi ste izašli još Zakon o regionalnom razvoju nije bio u proceduri, rekli ste mi ćemo glasati protiv. To ste vi rekli na tiskovnoj konferenciji u Rijeci. Danas čujem u ime kluba da ćete biti za. Znači došli smo u fazu da se ljudi koji nose najveću odgovornost za razvoj ove države, za upravljanje državom, znači dvije stranke HNS, SDP sada ovdje dogovaraju kako ćemo riješiti nekakvim postocima prihode lokalne samouprave u 2015. godini. Znate koja je jedina njihova odluka nakon svega ovoga umjesto proračuna? Da donesu lijepo kolektivnu odluku da se samo ukinu, barem ovi u Gorskom kotaru jer ništa neće ne samo moći isplanirati, oni uopće ne znaju što njih čeka a kamoli da će ih netko sa ovako odličnim Zakonom o regionalnom razvoju iskompenzirati sve ono što im je uzeto. I treba pokazati malo dosljednosti i zato apeliram na saborske zastupnike da se ovim problemima pristupi ne stranački, ovo je pitanje sada da li će se negdje živjeti kako treba ili se uopće više ne može živjeti. A vi ste rekli da ćete prvi glasati protiv onog zakona. Ako protiv njega glasate onda ovaj nema smisla i ostati će. Evo to vam .../Govornik se ne razumije./… **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić, izvolite kolegice. ja sam bila dobronamjerna naravno u ovome što sam rekla a to što vi želite meni sugerirati odnosno staviti mi u usta to je nešto sasvim drugo. Ja sam rekla ono što mislim, ja sam saborski zastupnik, izabrana sam za zastupnici, znam šta govorim i znam šta mislim i znam što ću učiniti u određenoj situaciji kada bude potrebno učiniti. Tako da mislim da u tom smislu vaši savjeti nisu nužni. Nisu čak ni korektni, ja bih rekla ali nemojte mi dobacivati. Tako da ja bih voljela da ste i vi kao i kolege iz oporbe sugerirali nešto što je konstruktivno. Ne, vi ste ovdje samo rekli nešto što je ustvari po meni destruktivno a to je da ovaj zakon više neće postojati. Ja se duboko nadam da će ovaj zakon i dalje postojati. Ovo je jedan od prijedloga, da li će on biti prihvaćen to ćemo vidjeti. Možda će biti prihvaćen u nekakvom modificiranom obliku. I nadam se da ćemo zajedno s obzirom da kolege koje ste, vi koji ste diskutirali dolazite iz iste izborne jedinice, odnosno iz istog područja iz kojeg ja dolazim da ćemo zajedno pomoći na tome da to ostane ostane i opstane a ne se međusobno optuživati odnosno međusobno na neki način diskreditirati u svojim promišljanjima i razmišljanjima. Ja itekako imam svoje razmišljanje i promišljanje i učinila sam u ovih 2, 3 mjeseca ja bih rekla jako puno na tome da kroz razgovor i kroz dogovor i kroz komunikaciju dođemo do najboljih rješenja. Pa još uvijek, iako je već ovaj kasni sat vjerujem da do toga možemo doći. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika poštovanog zastupnika Tomislava Klarića. kolegice Turina-Đurić, rekli ste i u svojoj raspravi ono što mi govorimo. Ovaj zakon bez onih članaka koji su bili osnovni i na koji se Gorani i svi koji su bili u statusu brdsko-planinsko bune je bez tih osakaćen i ovakav kakav je predložen jednostavno nema smisla da postoji. A ja sam se javio za repliku za nešto drugo što ste rekli. Rekli ste za proračun jedinica lokalnih samouprava. Već 14 godina aktivno sudjelujemo u pripremi, odnosno izradi proračuna jedinica lokalne samouprave, ovo je prvi put u tih 14 godina, ja vjerujem da je bilo tako i kod vas, ali i diljem Hrvatske, da smo sve jedinice lokalnih samouprava proračune radili za 2015. godinu napamet. Napamet iz razloga što nismo imali smjernice, po zakonu nam ih trebaju, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo financija dati u 6. mjesecu, nemamo ih dan danas, a proračune po zakonu moramo donijeti, već smo sazvali sjednice vijeća, neke smo ih i usvojili Na koji način promišljamo razvoj kada tu osnovnu stvari koji život znače za kraj, za ljude, za građane nismo bili u stanju dobiti od svoje Vlade, od svojih ministarstava. I sada govorimo o zakonu iz kojeg je skinuto sve ono što su te jedinice koje su morale napraviti svoj proračun za 2014. u ovome zakonu o kojem večeras raspravljamo i donosimo, donijeti će biti jer ima većinu, nema tih sredstava koje su oni morali planirati jer nisu morali planirati, nisu imali smjernice od Vlade. Govorimo čitavo vrijeme o toj neozbiljnosti. O tome da ovaj Zakon o regionalnom razvoju ne smije biti donesen dok se ne ugrade u njega svi oni kriteriji za koje se zalažete i vi i mi i svi ovi koji smo ovdje raspravljali. Ne znam, ja sam dao amandman na Zakon o regionalnom razvoju upravo u smislu boljih indeksacija Gorskog kotara i brdsko-planinskog područja **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Pa dobro jako ozbiljno ste tu naglasili jednu stvar koja, vi ste dugo gradonačelnik pa to znate kako izgledaju smjernice za izradu proračuna i koliko se dugo čitaju u našim u našim financijskim odjelima a koje izrađuju osnove proračuna. I svi znamo da u tim smjernicama obično piše neki postotak veći ili manji temeljem kojega ćemo proračun projicirati odnosno projicirati trogodišnji proračun jedinica lokalne samouprave i nikada nam to nije bilo nešto što nam je specijalno davalo nekakvu mogućnost da svoje proračune, vrlo dobro mi znamo kakve prihode imamo a iz ovih prijedloga zakona i paketa zakona je svatko tko ima iole iskustva u vođenju lokalne samouprave mogao iščitati što očekuje proračune jedinica lokalne samouprave. I budući da, evo i ja osobno kao gradonačelnica podržavam ovaj dio prijedloga porezne reforme u kojoj će naši građani konačno ipak na neki način biti ipak na koristi, ne možemo reći da neće. To što ćemo mi biti na određenom gubitku i što ćemo se morati u narodu periodu, svi znamo i za koliko malo preustrojiti ali možda će nam to biti i neki poticaj da malo drukčije i funkcioniramo svi zajedno mislim da nije nešto što će većinu nas posebno pogoditi. Ali ovdje danas ne razgovaramo o tome, ovdje danas razgovaramo o jedinicama lokalne, odnosno u prijedlogu ovoga zakona i ovog prošlog o jedinicama lokalne samouprave koje su u posebno teškoj situaciju a to sigurno nisu, posebno nije Bakar a nije evo ni tako ni Kraljevica bez obzira na sve svoje probleme. Tako da ćemo mi to preživjeti, svoj proračun donijet vjerojatno već prekosutra ako sve bude u redu. Hvala Hvala lijepa. Kaže jedan sociolog: suviše povjerenja to je sigurno naivnost, ali izostanak povjerenja to je sigurno zlo. Tako da razgovaramo o činjenicama to bi bila dobra kategorija. Idemo dalje sa raspravama po klubovima zastupnika. Na redu je klub SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Željko Mirković. Izvolite kolega Mirković. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo dozvolite da u ovom kasnom času vas upoznam sa nekoliko stvari što se tiče ovoga prijedloga izmjena i dopuna Zakona o brdsko-planinskim područjima. Još jedanput ponavljam, to su izmjene i dopune zakona. Ja se sjećam, imam dovoljno utakmica u nogama, 2002. godine kad je ovaj zakon donašan. Mogu vam reći iz primjera svoje lokalne jedinice gdje sam tada i obnašao vijećničku dužnost u gradskom vijeću, a imali smo i raspravu i van gradskoga vijeća vezano uz donošenje ovoga zakona, da je upravo tada najviše skepse prema tome zakonu davala ova desna strana. Govorim sada o jedinici lokalne samouprave iz koje ja dolazim, iz Vrbovskog. To je simptomatično da također sada u ovom trenutku nakon 12 godina opet ta desna strana je najveći zagovornik toga zakona. Ja sam i tada i kad se vodila javna rasprava i na gradskom vijeću govorio da ne vjerujem da bi ijedna vlast donosila, predlagala donošenje zakona koji ide protiv određenog teritorija ili protiv određene grupe građana. Tako i sada vjerujem da ni ova vlast to ne čini i uvjeren sam ovo što smo danas čuli i što se ovih dana govorilo, da će se tim novim zakonom koji je nagovijestio i ministar, sljedeće godine, koji bi trebao stupiti 2016. na snagu, da će se kompenzirati te neke stvari koje sada u ovom prvom času se gube iz ovoga zakona izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju. Ja također isto mogu reći, budući sam jedno vrijeme i obnašao izvršnu vlast u gradu Vrbovskom i znam koliko je taj zakon donio u izgradnji izgradnji infrastrukture grada Vrbovskog, a tako znam i otprilike slične situacije u drugim jedinicama lokalne samouprave Gorskog kotara. Međutim postavlja se još jedno pitanje, što bi bilo da toga zakona nije bilo. Mi smo stvarno uredili toga dosta, infrastrukturu, ceste. Upravo sam danas razgovaramo sa tadašnjim, tada je bio dožupan Primorsko-goranske, koliko smo samo recimo jedinica lokalne samouprave Vrbovsko ima 20 grobalja. Mi smo za tih 20 grobalja, ne znam točno ali mislim tada to vrijeme napravili jedno 15 mrtvačnica. Vi znate šta to znači za tako jednu jedinicu lokalne samouprave, ne samo što trebaš napravit nego trebaš održavati te troškove koje one iziskuju. Također kažem sve drugo voda, jedino mi kao jedinica lokalne samouprave nismo još krenuli vezano za odvodnju, no nadam se da će upravo preko fondova Europske unije i taj dio doći na red. Znači Zakonom o brdsko-planinskim područjima uređuju se poticajne mjere za demografsku obnovu, gospodarski rast i održivi razvoj te stvaranje preduvjeta za rješavanje socijalnih prilika i podizanja životnog standarda stanovnika u brdsko-planinskim područjima. Brdsko-planinska područja određena su kao područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske, a općine i gradovi koje imaju status brdsko-planinskih područja taksativno su navedene u zakonu. Uredbom Vlade, znači još jedanput ponavljam, uredbom Vlade iz 2010. godine o indeksu razvijenosti koja propisuje da je indeks razvijenosti kompozitni pokazatelj koji se računa kao ponderirani prosjek pet komponenti s definiranim udjelima u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti, a to su stopa nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunski prihodi jedinica lokalne odnosno područne samouprave po stanovniku, opće kretanje stanovništva i stopa obrazovanja. Temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave iz 2013. godine koja je donesena sukladno uredbi o indeksu razvijenosti uvedeno je ocjenjivanje i razvrstavanje svih jedinica lokalne i područne samouprave prema indeksu razvijenosti u nekoliko kategorija. Ocjenjivanje stupnja razvijenosti provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije svake tri godine i jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se u pet skupina, pri čemu samo jedinice prve i druge skupine indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka Republike Hrvatske stječu status potpomognutog područja. I nakon drugog ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti je potvrdilo da značajan broj jedinica na brdsko-planinskim područjima prema vrijednosti indeksa razvijenosti ne udovoljava kriterijima za stjecanje statusa potpomognutih područja. Država jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja ustupa svoj prihod od poreza na dobit. Također država svoj udjel u prihodima od naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina ostvarenih na području jedinica lokalne samouprave, na potpomognutim područjima ustupa u jednakim iznosima 50% 50% tim jedinicama, odnosno njihovim županijama. Prebacivanjem ovih dviju mjera u novi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, ovim izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima dvije navedene mjere brišu se iz ovog zakona. Pri tome će i u buduće pravo na te povlastice ostvarivati jedinice lokalne samouprave s brdsko-planinskih područja čiji je indeks razvijenosti niži od 75% prosjeka Republike Hrvatske. Ovim izmjenama želi se ostvariti pravednija raspodjela pomoći iz državnog proračuna lokalnim proračunima koji su temeljem indeksa razvijenosti najslabije razvijena područja. U okviru donošenja novog Zakona o regionalnom razvoju nastavlja se s procesom usklađivanja poticajnih mjera s kategorizacijom jedinica lokalne samouprave temeljem indeksa razvijenosti. Osim potpomognutih područja izdvojenih temeljem indeksa razvijenosti novi zakon predviđa uvođenje nove kategorije područja nazvanih područjima s razvojnim posebnostima. Radi se o područjima koja se prema svojim prirodno-geografskim, klimatskim te drugim specifičnim obilježjima koja značajno utječu na razvijenost mogu izdvojiti od drugih područja Republike Hrvatske. Pored otoka brdsko-planinska područja će definitivno predstavljati jedno od onih specifičnih geografskih područja koja udovoljavaju kriterijima za stjecanje statusa područja s razvojnim posebnostima. Novi Zakon o brdsko-planinskim područjima prema informacijama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a danas smo mogli čuti i iz usta i ministra i njegovog zamjenika planira se usvojiti do ljeta 2015. godine, a primjenjivalo bi se od 1.1.2016. U 2015. godini primjenjivat će se prijelazne potpore za jedinice lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti prelazi 75%. Prijelazna potpora izračunata je na osnovu pomoći koju su u 2013. godini jedinice lokalne samouprave primale iz državnog proračuna temeljem uvećanog udjela udjela u porezu na dohodak i temeljem prihoda od dobiti koje je državni proračun prepustio lokalnim jedinicama na brdsko-planinskim područjima. Ukoliko jedinica lokalne samouprave ima indeks razvijenosti između 75 i 100% Republike Hrvatske, republičkog prosjeka onda će prijelazna potpora u 2015. godini iznositi 65% vrijednosti gore navedenih pomoći koje su jedinice lokalne samouprave primile u 2013. godini. Novi Zakon o brdsko-planinskim područjima koji se planira usvojiti do ljeta 2015. godine sadržavat će specifične mjere za poticanje razvoja brdsko-planinskih područja. još na kraju samo bih spomenuo još jedanputa, znači da se ovim izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskim područjima mijenjanju, da se člancima 1. i 2. propisuje brisanje članaka 7a. i 7c. Zakona o brdsko-planinskim područjima, a koje odredbe se odnose na povlastice kojima država ustupa svoje prihode od poreza na dobit i naknade za iskorištavanja mineralnih sirovina ostvarenih na brdsko-planinskim područjima u korist jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne i područne samouprave na kojima su ostvarene. Još jedanput ponavljam uvjeren sam da Vlada će nakon što bude uvidjela kako će se razvijati situacija u jedinicama lokalne samouprave koja su do sada bila u potpomognutim područjima dobro mogu posebno se osvrnuti kao jedinice lokalne samouprave iz Gorskog kotara od kuda i ja dolazim da će izmjenama, odnosno novim Zakonom o brdsko-planinskim područjima uzeti one kriterije specifične za život na tim područjima i da će ipak vratit se život u ta područja. Ja još jedanputa ponavljam. Usprkos svim odredbama, odnosno onim povlasticama koje donosi ovaj zakon za goranske općine u zadnjih 10 godina izgubili smo opet 5000 stanovništva na području Gorskog kotara. Depopulacija je velika, prevladava staro stanovništvo, gase nam se škole, ukidaju nam se ne znam sve moguće ustanove na području naših jedinica lokalne samouprave. Smatrali smo, odnosno nadali smo se izgradnjom autoceste Rijeka – Zagreb da će se pokrenuti razvoj toga dijela Gorskog kotara. Na žalost još uvijek ta autocesta vozi samo u jednom pravcu. Također smo, bili su nekakvi planovi, evo upravo iz moga područja gdje ja dolazim uz autocestu dva odmorišta su trebala biti izgrađena. Na žalost isto razno raznim spletom okolnosti INA je trebala imati jedno odmorište, Zovko drugo. Navodno je Zovko izgubio koncesiju, neki drugi je dobio. Ali uglavnom dan danas nema ništa od tih odmorišta. Gospodarstva, ne samo u Gorskom kotaru, nego u cjelini je spalo na niske grane, tako da smo i mi kao jedinice lokalne samouprave premda to nije u popisu i opisu naših poslova bili prisiljeni kupiti pilanu i drago mi je da smo to napravili koja danas zapošljava jer se našao privatni partner koji je ušao unutra zapošljava 160 ljudi. Radi u tri smjene i ne znam ulaže silne milijune eura u modernizaciju cjelokupne proizvodnje. Ja se sjećam, kažem ima već dosta utakmica u nogama, kad smo nekad uvozili radnu snagu, kad nismo imali dovoljno radne snage u Gorskom kotaru da bi koliko je gospodarstvo tražilo. No na žalost, kažem i ovo danas što je drago mi je da su se pojedini, velim poduzetnici ipak odlučili i došli u našu sredinu. No kažem, mi smo nekada kao roditelji i nas isto, a i mi svoju djecu plašili uvjetno rečeno ako nećeš ići u školu, ići ćeš raditi na pilanu. To nije lak posao. Vi na sreću danas vam imamo to da mogu djeca ipak zarađivati si kruh. Ja se nadam da će doći vremena kada će moći birati neka druga radna mjesta, kada neće nakon što završe određene škole morati ostajati u bijelom svijetu, u većim gradovima i s time bih završio. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo dvije replike, poštovani zastupnik Tomislav Klarić ima repliku. …/Upadica: Evo samo sam htio reći da klub SDP-a će prihvati ovo rekli ste kad se donosi ovaj zakon da nekakva desna strana bila skeptična, pa je sad opet desna strana. Vi kao da ne dolazite iz Gorskog kotara. Tu neki dan na Markovom trgu bili su načelnici iz SDP-a i Toni iz Lokava i ovaj iz Fužina nezavisni koji je u koaliciji sa SDP-ovim i HNS-ovim. Čuli ste raspravu od gospodina Denone, čuli ste i ovo. ne znam iz kog kraja dolazite a iz Gorskog kotara ste kad na takav način govorite. Govorili ste ono što je bilo dobro u ovom zakonu. Spomenuli ste koliko ste mrtvačnica napravili, koliko kilometara vodovoda ste napravili. S čime ćete to sad raditi? S ovim zakonom o kojem ste vi govorili i za koji ste rekli da ćete glasati gdje toga nema. Rekli ste poticajne mjere za demografski rast. Super! Kako? Tako što će ići dvoje njih brati jagode i šumske plodove, što im ovaj zakon jedino omogućava? Pa vi ste iz Gorskog kotara, očekivao sam od vas kao kolege, kao gradonačelnika, kao čovjeka koji zna što je njegovom gradu donio onaj zakon koji su imali i što mu se sad oduzima. Što će Vrbovsko? Zamjenik ministra je rekao da su korisnici povlastica bili građani i tvrtke. Pa kako su došli ovih nekoliko tvrtki samo u Vrbovsko ako nisu došli zbog toga što su imali nekakve povlastice? Ja sam stvarno očekivao od čovjeka koji je to radio, koji je obnašao tu dužnost, koji zna problematiku svoga kraja da neće na ovaj način diskutirati. Pogotovo zato što su se ujedinili svi Gorani. Čuli ste Obersnela, on je SDP, čuli ste Zlatka Komadinu koji je sa Goranima došao tu premijeru. O čemu govorite? O ovom zakonu kojim svome kraju oduzimate sredstva o kojima ste govorili kako su dobra bila kad su bila jer ste gradili vodovode, mrtvačnice i ne znam što drugo. Evo, ja se ispričavam možda što ovako govorim ali stvarno. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Željko Mirković. **Mirković, Pa evo još jedanput bih ponovio da sam uvjeren ako se pokaže da ove mjere nisu dostatne odnosno da će učiniti određenu štetu jedinicama lokalne samouprave u Gorskom kotaru da će Vlada snaći i mogućnosti da kompenzira kompenzacijskim mjerama i na neki način vrati ovo izgubljeno i da kroz kažem i europske fondove i kroz porezne dohotke ponovno taj dio taj dio RH bude na neki način u potpomognutim područjima ili kako god se to već bude zvalo. Ja kažem još jedanputa i ponavljam da priznajem da su te dosadašnje odrednice zakona puno donijele Gorskom kotaru ali sam naglasio u početku da ste vi tada bili skeptični kad se taj zakon donosio, da ste bili protiv toga donošenja. Samo evo jednu ću vam anegdotu reći kad ste spomenuli branje šumskih plodova. Tada me gospodin Arlović pitao kad su ti neki mu replicirali pitao me iz koje su stranke ti? Ja sam rekao iz HDZ-a, i onda mi je odgovorio pa neka angažiraju mladež HDZ-a neka pomognu brati te plodove jer su rekli da i tada je bilo pretežito staro stanovništvo u Gorskom kotaru. Prema tome, kažem uvjeren sam ovo bez obzira što je sad ogoljen ovaj zakon ovim izmjenama i dopunama a da će novi zakon koji će se donijeti kako je Vlada najavila, odnosno ministar, u sljedećoj godini da će ipak se naći određena rješenja koja će popraviti ovu postojeću nazovimo štetu. Hvala. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Josip Borić, replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Mirković ja sam uvjeren da ovaj zakon neće ništa donijeti Gorskom kotaru ali ni drugim lokalnim samoupravama. Iako sam vas pažljivo slušao vi ste pričali o zakonu koji još nitko nije vidio, to je ono što vam je zamjenik obećao. Pitanje je hoće li biti ili neće. Pokazuju dosadašnja iskustva rada Ministarstva regionalnog razvoja da od toga možda ne bude ništa. Drugo, onda ste govorili o Zakonu o regionalnom razvoju, tu smo temu već apsolvirali, i na kraju o dva članka koja se ukidaju a koja su ustvari bit ovog zakona. I mi smo s pravom upozorili da to nije dobro. Ne možemo se mi kroz objašnjenja, pa evo imali smo zakon pa on je i tako uzrokovao to da su se ljudi odseljavali, prihvaćati kao objašnjenje zašto treba sada ovaj zakon prihvatiti u ovakvom obliku. Jer nije zadatak politike da pospješuje valjda taj odlazak iz Gorskog kotara nego da pokuša naći najbolje načine da se tamo ljudi ipak ako već mogu da nekako i žive. Ja sam tako uvijek shvaćao regionalnu politiku. Ali kad vi iz Gorskog kotara se zalažete za to da se to sve ukine a što bi mi sada trebali reći? Mislim, ja ne vidim tu previše razloga da se prebacujemo tko je za nešto ili nije jer ovo je zaista pitanje da li će ljudi moći negdje živjeti onako kako to zaslužuju ili neće. A tvrdim vam da u paketu svih ovih zakona da ćemo biti gori nego što smo bili dosada i da ovo nema smisla i da će ovo u sljedećoj godini biti drugačije tretirano. Reći ćemo opet smo nešto pogriješili, idemo popraviti na neki drugi način. To je ta politika pogrešaka i pokušaja koja je dosada pokazala da nije dala dobre rezultate. I morate to razumjeti. Ali mi je žao što ste vi iz Gorskog kotara njihov zastupnik i zalažete se za ovakav Zakon o brdsko-planinskom području. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Željko Mirković. **Mirković, Ne znam ja pretpostavljam da ste vi mene krivo shvatili. Ja se ne zalažem da se ljudi iseljavaju i dalje iz Gorskog kotara, dapače moj rad dosadašnji u jedinici lokalne samouprave je bio da se stvaraju preduvjeti da ljudi ostanu živjeti i dalje u Gorskom kotaru, odnosno u jedinici lokalne samouprave otkuda dolazim. Ja sam rekao da uz ona sredstva koja smo dobivali ovim zakonima se moglo daleko više toga napraviti nego što će vjerojatno biti sada. Ali sam uvjeren kroz ovu godinu dana da će tim kompenzacijskim mjerama novim zakonom kojim je obećano da će biti napravljeno da će se neke stvari vratiti natrag, odnosno da će se naći neko rješenje koje će ponovno dati jedan određeni poticaj razvoju Gorskog kotara. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika DC-a i grupe zastupnika, poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. Nema je, gubi pravo govoriti o ovoj temi. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Milan Jurković. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče. Pa ne želim kritizirati samo radi kritiziranja i da budem iskren za razliku od kolege Mirkovića nemam nikakvih saznanja o novom Zakonu o brdsko-planinskim prostorima ali kao rođeni optimista želim vjerovat da tu nešto može bit. Ali o čemu sada mogu raspravljati? Ovo je zakon apsurda. Dva najbitnija članka su ukinuta. Čak mislim da se našalim na pojedine rasprave, da ga mogu amandmanom poboljšat. Dakle, na tim brdsko-planinskim prostorima osim šumskih plodova, osim jagoda i sličnih stvari što ostaje? Čisti zrak i svježa voda. Dakle, dodajmo jedan amandman, jedan članak novi da stanovnici tih prostora mogu slobodno konzumirati čisti zrak i čistu vodu, sve drugo što je da li dobro ili loše bilo dosada riješeno postojećim zakonom, ili postojećim zakonima ipak je tim prostorima itekako pomoglo u ukupnom razvoju. I ne žive na tim prostorima samo stari ljudi, nažalost sve ih je više, a ovakvim zakonima sve manje će bit mlađih ljudi. Mislim da ni amandman kojeg sam spomenuo gospodine ministre ne može pomoći ništa, ukidanjem članaka 7.a i 7.c ukidanjem i određenih prava stanovništva koje živi na ovim prostorima rečeno je dovoljno. Kompletna rasprava manje-više provedena je u prethodnom Zakonu o regionalnom razvoju. Ostaje ipak onaj moj optimizam i želja da vjerujem da novim zakonom se može nešto popraviti. I sadašnji zakon se u određenim člancima nije poštivao, to svi znamo, to znaju najbolje drvni klasteri, to znaju drvoprerađivači gdje članak 21. daje prednost pod određenim uvjetima. To je otprilike isto kao da vam daje određenu prednost pod jednakim uvjetima i za udisanje svježeg zraka i svježe vode. I normalno je da klub HDZ-a ne može podržati ovakav prijedlog izmjena Zakona o brdsko-planinskom prostoru. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na redu je Klub zastupnika Linić-Vukšić i Hodžić. Poštovani zastupnik Slavko Linić. Zahvaljujem predsjedniče Sabora, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Ja se neću dobro osjećat ako ovo bude predmet glasovanja u Hrvatskom saboru. Mislim ovaj tekst ne može imat tekst zakon. Ovo zaista nije zakon. Ovo je ja bi rekao panično reagiranje na nezadovoljstvo jedinica lokalne samouprave a posebno iz Gorskog kotara i tog trenutka se ostavlja nešto što se zakonom ne može nazvati. Zaista se pitam koji su pravnici ovo napisali. Ljudi moji mi saborski zastupnici ćemo prihvatiti tekst u kojem samo obrazloženje veli u svojim prvim stavcima da ovim zakonom uređujemo poticajne mjere za demografsku obnovu, gospodarski rast, održivi razvoj te preduvjete za rješavanje socijalnih prilika. toliko teške riječi, toliko veliki ciljevi a tekst zakona ne govori o tome, ne govori o tome. Shvatimo ovaj zakonski tekst je ostao kao panični odgovor na nezadovoljstvo. I mi ćemo ovaj panični zakon sutra usvajati. Ljudi moji pa pa pokazujemo da Sabor nije dovoljno odgovorno mjesto jer ovaj zakon nema svrhe. Prema tome, najjednostavnije bi bilo zatvoriti, ukinuti taj zakon, on svoje svrhe nema, on svoje svrhe nema. I zaista mislim žalosno je ako mi građanima Hrvatske rečemo vi koji živite u planinskom području mi bi vam sve željeli riješiti ali vam zakonom ništa ne rješavamo. To su poruke ovog zakona. Zato smatram da zaista predlagač bi trebao povući ovaj zakon jel raspravljati, mogu ih shvatiti govorimo o problemima brdsko-planinskih, o nezadovoljstvu i vraćamo se na osnovno, a osnovno su loši utvrđeni kriteriji za indeks razvijenosti. I u biti se vraćamo na prethodno raspravu i cijela ja bi rekao obrazloženje u ovom zakonu se vraća na Zakon o regionalnom razvoju i indeksu razvijenosti. I evidentno je da temeljem loše odabranih kriterija indeks razvijenosti je taj koji ne uvažava upravo ovo što želimo riješiti, a to je starost stanovništva, ogromna prostranstva, velike udaljenosti, ja bi rekao mala radno aktivna sredina. A to indeks nije riješio i zbog toga imamo problema sa ovim zakonom. Dapače, žalosno je da aktivno dvije godine radimo na ovom zakonu, cijelu 2013. i cijelu 2014. ibilo je rješenja, bilo je rješenja. Ja polazim da mogli smo mijenjati kriterije, jer ti kriteriji su utvrđeni i direktivama EU samo ih zakonopredlagač nije uvažio, Ali neovisno o tome ako smo i bili traljavi u dvije godine rasprave, mislim da smo mogli barem neke jedinice brdsko-planinske svrstati u Zakon o otocima, pa se moglo recimo zvati Zakon o otocima i Gorskom kotaru. Ja se zalažem za Gorski Kotar jer dolazim iz te izborne jedinice iako vjerojatno bi nam mogli i dio Like uvrstiti u taj dio. A što to znači? Te jedinice ne bi dobivale možda naknade iz poreza na dohodak, određene stavke iz poreza na dobit, ali su mogli recimo, ako bismo ih ubacili u taj zakon imat rješavanje ulaganje u cestovnu infrastrukturu, zimsko održavanje, pojačano održavanje pa recimo prijevoz putnika na relaciji prema Zagrebu, Rijeci, pogotovo željeznicom, kao i Jadrolinijom. Moglo je biti posebno subvencionirano, jeftine karte u obliku gradskog prijevoza po tim gradovima, kao što imamo prema otocima, pa onda recimo smo mogli utvrditi da svi oni koji prerađuju drvnu masu u Gorskom Kotaru spadaju u nultu kategoriju pa imaju najniže cijene, rokove plaćanja drugačije pa bi otvarali radna mjesta kroz taj dio. Sve je to regulirano nekakvim Zakonom o otocima, mogli smo ubaciti, velim, po meni Gorski Kotar sigurno, a vjerojatno i dio Like i ubaciti unutra taj dio pa onda vodni resursi su enormni, pa onaj koji se bavi ulaganjem male hidroelektrane, ne znam, proizvodnju bilo kakve vode, isto utvrditi da na investiciju neće plaćati komunalne doprinose, komunalne naknade, neće plaćati, ja bih rekao sve one projekte ili država će im plaćati projekte za zaštitu okoliša, opravdanost investicija. Znači, upravo tim zakonima smo imali dovoljno vremena ako ga ostavimo da riješimo te dodatne poticaje da se borimo za radno mjesto i da na neki način dobre efekte Zakona o otocima u ovom dijelu primijenimo na neke jedinice iz brdsko planinskog, neke jedinice. Jer osnovni problem je u nadležnom ministarstvu što očito, recimo ministar dolazi iz Dalmacije i kako će on Kninu reći da više nije brdsko planinsko i to je njegova osnovna trauma pa onda neće ga biti ni u Gorskom Kotaru. Neće ga biti ni negdje drugdje. Jer to je problem. Pa ja dolazim iz Rijeke i velim …, ne može biti u brdsko planinskom, Novi Vinodolski ne možete biti u brdsko planinskog. Ja imam hrabrosti to reći i to je evidentno da ne može biti, ali očito da to je problem ministra koji dolazi iz tog dijela i ne želi reći. Pa uopće se nije potrudio da u biti on razriješi probleme brdsko planinskih posebno Gorskog Kotara, na taj način da proširi Zakon o otocima sa nazivljem tih jedinica, da ih proba taksativno nabrojati i da onda dobijemo poticaj, ne kroz porezne zakone nego one koji su daleko važni za Gorski Kotar. Riješiti infrastrukturu, održavanje te infrastrukture, prijevoz ljudi, zapošljavanje u drvnoj industriji, vodnoj industriji i u biti ja bih rekao tako razriješiti i povratak mlađih ljudi na ta područja. Znači, rješenja ima, da li je vrijeme problem? Gospodo 2 godine raspravljamo, 2 godine i svjesni smo da Zakon o otocima nećemo ukinuti, ali Gorski Kotar nam ne treba. Zašto? Ministar dolazi što bi on odvajao Gorski Kotar od Knina i polako dolazite do toga da su osobne frustracije jedini problem zašto ozbiljno ne pristupimo ovakvim ozbiljnim zakonima. E sada, ono što je najgore, osim što ih izbacujemo jer više nisu u onih 75% prosječnog Hrvatskog indeksa razvijenosti, nego sada još mijenjamo i osnovnice za obračun poreza pa tim istim jedinicama lokalne samouprave, sada slijedi dodatni udar, a to je onaj udar da ih se kažnjava. Zašto? Jer kao što je sam potpredsjednik Vlade rekao, previše ste zaposlili, imate veće plaće od države, neodgovorni ste, snalazite se. Da, to su poruke vezano za preraspodjelu poreznog opterećenja zbog podizanja poreznih osnovica, ali te iste riječi upućujete i jednim Delnicama, ravnoj gori i ostalim općinama Gorskog Kotara. Da li su oni to zavrijedili? Pa nisu zavrijedili. 2 godine rasprave, ljudi moji, 2 godine, ne jednu godinu. 2 godine pa se moramo sramotiti da 100 jedinica lokalne samouprave koje su sa razvijenošću indeksa 40 i 30 i 50%, nismo razriješili do danas jer 2 godine radimo na jednom lošem paketu ili obrnuto, nakon 2 godine smo izbacili loš paket. A bila su tako jednostavna rješenja. Drugačija preraspodjela za jedinice brdsko planinske, samog poreza na dohodak, pa smo njima mogli dati nešto više, a ono što je najvažnije da smo ih trebali po poticajima iz iz dijela infrastrukture i gospodarske aktivnosti ubaciti u Zakon o otocima. Prema tome očito je problem kako to sada učiniti kada u četvrtak imamo raspravu o proračunu, ali govoriti o tome, da ćemo to polovicom iduće godine, 2 godine radimo na tome pa nismo načinili. Ne možemo vjerovati i očito da to nema ozbiljnosti u porukama koje se šalju, nego jednostavno kad vidimo rezultate urnebesa koji ćemo načiniti s ovakvim zakonskim rješenjima, onda ćemo se pitati, što sada? Ali… … /Upadica se ne čuje./ … Tako je, ode godina dana koja može imati tragične posljedice, posebno za lokalne samouprave u Gorskom Kotaru. Prema tome, nestručan prijedlog, bolje da ga se povuče. Još uvijek imamo mogućnost sutra da Vlada donese prijedlog i u Zakonu o otocima riješimo cijeli cijeli Gorski Kotar i možda još neke jedinice brdsko planinskog, možda i ono što je, raspravljat ćemo sutra o Zakonu financiranju jedinica lokalne samouprave i preraspodjelom tih poreza možemo bitno učiniti popravak da se udar na jedinice Gorskog Gorskog Kotara smanje i mislim da su to najozbiljnija rješenja jel ovo rješenje je sramota od zakonskog prijedloga. Hvala lijepa. Time smo iscrpili listu prijavljenih klubova zastupnika za raspravu po ovoj temi u Hrvatskom saboru, na redu je pojedinačna rasprava zastupnika u trajanju od 10 minuta. Prvi je poštovani kolega Luka Denona. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine zamjeniče ministra. Pa mislim da smo današnju cjelodnevnu raspravu pogotovo i oko ovog zakona koji je prethodio ovim izmjenama i dopunama Zakona o brdsko-planinskom području više-manje rekli sve. Ono što je potrebno učiniti da ukidanjem ovog zakona dio jedinica lokalne samouprave koje su imali ja tako reći pa makar se vi nasmijali tu privilegiju da budu o brdsko-planinski pa su kroz te mjere koje je taj zakon donio nisu nazadovali nisu nazadovali i ostali su po ovim novim kriterijima i indeksima prerazvijeni, a u stvarnosti u biti i jedinice lokalne samouprave koje bi morale promjenom ili primjenom drugih indeksa doći u ovaj položaj kao što su i ove druge jedinice lokalne samouprave. Vjerujem da ja ne znam dobro procijeniti ljude, koji put mi se čini da u ovoj današnjoj raspravi da vam je koji puta malo neugodno. Meni je neugodno Meni je neugodno kada moramo govoriti ovakve stvari, ali ja dolazim iz te izborne jedinice i ja to moram reći. Dakle malo sam u nedoumici, govorilo se idemo sada sa ovim izmjenama i dopunama ali Zakon o o brdsko-planinskom području nećemo dirati, ostaje, pa ćemo ga kroz godinu, dvije, tri dana promijeniti dok ne napišemo novi zakon o o brdsko-planinskim područjima koji će prije svega sličiti na one mjere koje ima i Zakon o otocima jer nekako smo ipak se možda i usuglasili da ipak je i jedinice Gorskog Kotara su nekakav otok. Dakle rekli smo ostaje zakon, ne ukida se zakon, međutim ovim izmjenama i dopunama je besmisleno da zakon ostane za borovnice i kao što je dobro kolega rekao za svježi zrak. Ukinimo ga odmah, nema potrebe da zavaravamo i ljude u Gorskom Kotaru, sebe sami i da činimo ono što zdrav razum govori da nije dobro. Moj je prijedlog da ostane u cijelosti, da ga ne mijenjamo dok ne sazrije taj neki novi zakon o o brdsko-planinskim područjima koji će također uvažiti sve ove posebnosti da ih ja sada više ne nabrajam. Da li su se mogli … promijeniti? Jesu. Znate ja u prethodnoj raspravi nisam to htio spominjati jer mislim da je ovdje nije dobro spominjati i HDZ i SDP i ne znam koga sve ne, ali otelo se ministru da su to kriteriji i indeksi koje je donio HDZ. Jesu li dobri? Možda su tada bili dobri. Pa promijenimo ih imali smo vremena da te indekse promijenimo tako da velika većina ljudi i jedinice lokalne samouprave ovim izmjenama cijelog tog zakonodavstva ne bude previše nezadovoljno jer previše nezadovoljstva nije dobro, a moglo se to napraviti. Kažete da nismo predlagali, ma jesmo da predlagali smo i razgovarali smo i sa ministrom i sa ministarstvo i jedinice lokalne samouprave i uprave kao što je županija pa smo naveli primjere i Slovenije, Austrije, Italije gdje također imaju posebne zakone koji prepoznaju osobitost planinsko-goranskih područja i specifične kriterije kojima se utvrđuju indeksi razvijenosti poput udjela stanovništva starijeg od 65 godina u ukupnoj populaciji, kilometraža cesta nerazvrstanih od svrstanih kako god hoćete u odnosu na broj stanovnika, površinu jedinice lokalne samouprave preko 2 tisuća km kvadratnih, gustoću naseljenosti, specifičnost parametara, demografskih kretanja pa i to smo na neki način dali mogućnost da se u to stavi i koeficijent starosti, indeks starosti, vitalni koeficijent za ove mlađe koji su tamo i drugo klimatskih obilježja. Svjedoci smo da ne kažemo danas tamo je magla, a u Dubrovniku je 18 stupnjeva i kupaju se ljudi, znači neki su klimatski obilježja sasvim drugačija nego negdje drugdje. Prometna izoliranost unatoč autocesti koja prolazi kroz taj Gorski Kotar i ekološke osjetljivosti područja, raspoloživost prirodnih resursa od nacionalnog interesa jer tamo prolazi i naftovod i plinovod i autocesta i dalekovod sve to prolazi, to su resursi od nacionalnog interesa. Ekološka osjetljivost također. … da taj kriterij mogu raditi ispod Gorskog Kotara je rezervoar je pitke vode, dakle mogli smo da se to htjelo. Nažalost čini mi se da su indeksi najveća smutnja i najveća pometnja da je to malo više kako bih ja to rekao osjetljivosti i razumijevanja prema dijelu općina Gorskog Kotar da se to može prevladati. Evo ja sam također kao što je kolega malo prije rekao optimista, mislim da se to još može prevladati ako ima dovoljno razumijevanja i dobre volje naravno, a da nikako ne naškodi i ne našteti jedinicama lokalne samouprave koje u ovom trenutku ulaze u ta potpomognuta područja. Jer bojim se znate indeksi su jako rastezljivi, a indeksi su neka bili krivi i za sedmu pa su rekli ne naginji se kroz prozor, pa evo ja molim da se na neki način ovaj zakon ili ostavi u cijelosti kao što je bilo rečeno ili neka ga se onda ukine jer ta borovnica to nam zaista nije potrebno. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Poštovani zastupnik Josip Borić, replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Denona u potpunosti se slažem s vama sa svime što ste rekli i sada mi nemamo puno momenata ili mogućnosti reakcije. Jedina reakcija koja može biti da se ovaj zakon usvoji tj. da se odbaci da onda vrijedi ovaj članak koji se sada ukida a to je ipak neka pomoć a onda će doći problem sa onim drugim zakonom, ako se i on usvoji. Znači da ova rasprava ipak smisla jer je dala i nekakve nove impute vlasti tj. ministarstvu pa da se nešto iz tog Zakona o otocima primijeniti i na Gorski kotar. Evo, omogući besplatni cestovni prijevoz za učenike, studente, umirovljenike, starije osobe. zaista prvi potez koji je napravljen ukinuta im je dijaliza. Sjećamo se, moraju svi putovati u Rijeku iako su imali centar koji je bio u Delnicama. Znači, moglo se i kroz ovaj zakon ako se hoće dodati neke mjere koje imamo tamo, mogu dobivati povoljnije kredite HBOR-a po 2%. Zašto ne bi mogli u Gorskom kotaru dobiti potpore poslodavci, zaista ih tamo i nema previše? Pa nekakva jedna ili pola bruto plaća po zaposlenom godišnje. To je ono što ima u Zakonu o otocima i ne dira uopće Zakon o regionalnom razvoju nego nekakve male pozicije. Ja uvijek tvrdim, to sam i govorio i dok smo i mi bili na vlasti, jedna je velika greška bila, PPDS i otoci imali su svoje uprave koje su provodile zakon i brinule da se zakon provodi. Nažalost, brdsko-planinska područja uvijek su se prikopčavala, bila, ajmo reći Zakonu o PPDS-u, tj Upravi za regionalni razvoj i uvijek je bila jedna pozicija od 20-ak milijuna kuna koja je bila kapitalna pomoć lokalne samouprave. Svi znamo da je najveći trošak lokalne samouprave u Gorskom kotaru snijeg, tj. elementarna nepogoda, tj. ajmo reći održavanje cesta. Pa i tu država može reagirati pa da na neki način kroz druge mjere, kroz ovaj zakon ako će već ostati da se razmisli do tog 5.-og mjeseca, je mi ne znamo hoće li to tako biti, da se barem nešto vrati ako već ništa ne možemo drugo učiniti. Evo, a ne bi koštalo puno. Hvala. Pa dakle kao što ste i sami rekli kroz ovu cjelodnevnu raspravu od negdje, koliko 11, 12 sati pa evo do 9 sati večeras, znači iznijeli smo i jedni i drugi i treći niz mogućnosti, odnosno potreba na koji način se može prevladati ova trenutna situacija koja jest da se jedinice Gorskog kotara a ja sada izričito govorim samo o njima, ne o drugim jedinicama lokalne samouprave dva puta ne ne stavljaju u nezgodan položaj. Znači kroz Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, kroz ukidanje a ne ostavljanje na snazi brdsko-planinskoga zakona dvaput su penalizirani pa mislim da su ne znam koliko razvijeni po tim indeksima ne zaslužuju. Dakle na kraju kada smo sve sveli na nekakve novce ispalo je da je za nova rješenja koja nudi ovaj zakon za tih 100-tinjak, 120 jedinica lokalne samouprave u drugim područjima Hrvatske 100 će biti potrošeno ili nadoknađeno 180 milijuna kuna a ovdje razgovaramo cijeli dan o 25, ne onih 30 koliko sam ja rekao nego čak i manje. ali ako država Hrvatska ne može tih 25 milijuna kuna negdje pronaći da se tim ljudima nadoknadi i da ostanu na istoj razini na kojoj su sada a onda čujte, šta više treba za reći. lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Denona spomenuli ste indeksirane kriterije na koje se ministar pozivao i govorio da su donesene za vrijeme Hrvatske demokratske zajednice. Istina i jesu i rekli ste da je društvo dinamično i ti se indeksi mogu i trebaju mijenjati. Međutim ova izmjena ovoga zakona zapravo je kao što je i kolega Linić rekao to je jedan paničan strah bio od reakcije Gorana i to treba reći. S obzirom na brdsko-planinska područja i ono što ste vi govorili, to vam se događa i u Dalmatinskom zaleđu a zapravo se taj zakon donio i zbog otežanih uvjeta u tim područjima. I sada ove izmjene koje su vezane samo za jedan članak a to je da se taj dio poreza od dobiti ostavlja jedinicama lokalne samouprave na brdsko-planinskom području ja ću vam reći na primjeru Dalmatinskog zaleđa što očekivati od tog poreza kada vam gotovo niti jedna tvrtka ne radi. Znači vi zapravo ništa niste, ništa niste ostavili niti ste dali jedinicama lokalne samouprave na tome području. Zbog toga se i vodila cijeli dan rasprava vezano za Zakon o regionalnom razvoju i upozoravali smo na to da ono što se donosi tim zakonom zapravo nije dobro, da se predugo čekalo i da se sada po hitnom postupku da bi se izvukla sredstva iz Europske unije, odnosno iz ovih fondova Europske unije donosi ovaj zakon pred sam kraj godine što zapravo nije dobro a bilo je dovoljno vremena da se o svemu tome promisli pa i o indeksima odnosno kriterijima vezano za ovaj zakon.

ćemo donijeti te zakone ali kada svi znamo da ćemo jedan dio jedinica lokalne samouprave koje su imale određeni status do sada izmjenama i dopunama ovako kako je predloženo a ne učiniti ništa da se to popravi mislim da nije dobro. Sada svi vidimo da to nije dobro. Ali ako svi vidimo da to nije dobro da se jedan dio Republike Hrvatske stavi korak nazad nego tamo gdje je bio to nije dobro. Da li je to dio Gorskog kotara, brdsko-planinskih dijelova Like, također nije sporno. Znači tu smo gdje jesmo, nebitno jesmo li imali vremena, jesmo li to mogli bolje napraviti, sada znamo o kojim se iznosima radi, znamo koje indekse ili što treba promijeniti. Da li treba promijeniti stopu poreza na dohodak koja će tim jedinicama biti u cijelosti, ja to ne znam ali sada smo ponudili večeras i danas cijeli dan 20-ak nekih rješenja. Koja su to dobra, ja to u ovom trenutku ne znam ali evo pustimo da vidimo da li će iz ove rasprave nešto dobro proizaći na kraju pa ćemo na kraju tako se i ponašati. Hvala lijepo. Hvala i vama. Iscrpili smo listu klubova i pojedinačnu listu zastupnika, replike i odgovore na repliku. Završna riječ predlagatelja, u ime predlagatelja zamjenik ministra Jakša Puljiz. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnice i zastupnici. Pošto još smogli snage ostat ovako kasno, slušat raspravu, svaka čast. Rasprava je bila svakako konstruktivna, nekad mislim da smo i prešli neke granice ali dobro, to je valjda sastavni dio svake svake rasprave o ovakvim osjetljivim zakonima. Ali ono što želim samo reći, kad govorimo o rješenjima, o boljim rješenjima nego što je ovo koje vam je ponuđeno, nemojte zaboraviti situaciju u državnom proračunu, nemojte zaboraviti ono od čega smo krenuli kad smo počeli raditi na ovim izmjenama zakonskog paketa, a to je sva rješenja moraju biti takva da ne povećavaju deficit deficit državnog proračuna. Ovo što predlažu kolege, a to je ako sam dobro razumio da se ostavi Zakon o brdsko-planinskim područjima kakav je, to znači da se ostavi sadašnji sustav u kojem se pomoći daju nekim od itekako razvijenih jedinica koje su ja mislim nesporne, o kojima smo i danas pričali, što bi značilo da i dalje iz državnog proračuna sredstva idu. Samo ću navesti Matulje i Buzet. 23 milijuna kuna iz državnog proračuna za Matulje, ako ne mijenjamo zakon. Ako ne mijenjamo zakon. Rekli ste nemojmo mijenjat Zakon o brdsko-planinskim područjima. Postojeća kategorizacija kaže Matulje brdsko-planinsko područje, Buzet brdsko-planinsko područje. 13 milijuna i 700 tisuća kuna za općinu koja ima malo veću stopu nezaposlenosti od prirodne stope, negdje oko 7%, 6. Dakle mi smo u jednoj vrsti zamke. Ono što mi kažemo je napravimo manju grešku, ako ćemo govorit o tome, napravimo sad ukidanje ovih poticajnih mjera za brdsko-planinska područja koja su definirana ovako loše kako sad stoje u zakonu, osigurajmo prijelaznu pomoć da ne dođe do značajnih poteškoća u funkcioniranju lokalnih samouprava. Ta prijelazna pomoć je već stavljena u državni proračun i onda u idućih 6 mjeseci napravimo bolji zakon, uvažavajući sve konstruktivne prijedloge koje smo danas imali priliku čuti. Ima ih dosta. Ali pri tome opet ponavljamo, svi ti prijedlozi ne smiju povećati deficit državnog proračuna. To znači ako ćemo uvoditi nove mjere kao što su mjere Zakon o otocima, onda ćemo morati staviti na stol državni proračun i vidjeti sa kojih stavki ćemo preraspodijeliti sredstva za Gorski kotar ili za neka druga područja kao što su područja u Ličko-senjskoj županiji. Onda ne možemo govoriti da će izdvajanje za otoke se i dalje nastaviti sa ovom postojećom razinom, a da država nađe negdje dodatna sredstva kako god zna i umije za Gorski kotar, jer je jednostavno situacija takva da sve što planiramo ne smijemo raditi dodatno opterećenje za državni proračun. Zato govorimo cijelo vrijeme da ovaj paket znači preraspodjelu. I kažemo da nesavršenost indeksa razvijenosti nije savršen, to ne znači da je loš. To nitko nije rekao od strane Vlade da je loš. On je najbolje što trenutno imamo, ali smo rekli da indeks razvijenosti nije dovoljan i zato idemo sa kategorizacijom područja sa razvojnim posebnostima. Ali ostaje i dalje otvoreni dakle za sve primjedbe, sugestije kako da i sam indeks razvijenosti poboljšamo. Međutim to nije suština, suština je da kategorizacija brdsko-planinskih područja koja sad je, nije dobra i da treba je promijeniti. To je neovisno o indeksu razvijenosti, to nema veze s indeksom razvijenosti. Samo jedan primjer za Čabar bi htio s vama podijelit, dakle što se događa u Čabru koja je možda jedna od jedinica koje su u najtežem položaju obzirom na to gdje se nalaze, koliko su izolirani. Vjerojatno najizoliranija jedinica u Republici Hrvatskoj i svakako treba određenu vrstu podrške i sigurni smo da će Čabar kao takav ući u područja s razvojnim posebnostima. Ali da znamo što se događa sa proračunom Čabra u 2015. godini, dakle ovo je usporedba sa 2013. gdje imamo konačne podatke. 11,7 milijuna kuna bili su prihodi poslovanja Čabra. Od toga je država kroz pomoć, kroz porez na dobit i kroz porez na dohodak prepustila gradu Čabru 3 milijuna kuna. 3 milijuna kuna. Prijelazna pomoć za grad Čabar iznosi 65% od 3 milijuna kuna, to znači 2 milijuna kuna. Grad Čabar će imati uvećani udio poreza na dohodak koji skače sa 56,5 na 60% temeljem prijedloga izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Tu se nalazi još 190 tisuća kuna samo zbog tih 3,5%. Konačni efekt je -866 tisuća. Grad Čabar će imati -866 tisuća kuna u 2015. 2015. Ali istovremeno Primorsko-goranska županija bilježi plus od 486 tisuća. Jer to je ono što smo govorili, dolazi do preraspodjele prihoda. Određeni dio prihoda grada Čabra odlazi u Primorsko-goransku županiju. I ponavljamo, apeliramo na župane da u 2015. taj novac vrate i onda će taj ukupan gubitak za grad Čabar biti puno manji. Puno manji. Mislim da to isto treba uzeti u obzir, da treba biti fer i kad govorimo oko toga. Ali ponavljam, temeljni problem cijele ove priče je loša kategorizacija brdsko-planinskih područja, a ono šta predlažemo i ono šta obećajemo da ćemo do ljeta 2015. doći u Hrvatski sabor sa puno boljom, puno kvalitetnijom kategorizacijom i onda za to vezati mjere sukladno naravno proračunskim mogućnostima. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Imamo replike. Poštovani zastupnik Tomislav Klarić, replika. **Klarić, Tomislav kad ste govorili o povlasticama u brdsko-planinskom, pa ste spomenuli Matulji, Buzet kao nekakve primjere pogledajte. Skidajte Matulji i Buzet, gospodin Linić je rekao skidajte i Novi Vinodolski. Nema smisla da su tamo ako imaju taj status, a prešli su taj kriterij razvijenosti u onom smislu realnom koji je. Pa nemojte dirat u Čabar, u Lokve, u Mrkopalj, Ravnu Goru, Skrad. Sve te jedinice lokalne samouprave upravo ovo što vam je Mirković vaš ispred kluba SDP-a govorio što su sve radili sa sredstvima koje su imali po postojećem zakonu, a što sad neće moći raditi jer ste im uzeli. državnog proračuna, koje dodatno opterećenje državnog proračuna je ako ljudima ostane ono što su imali, ako ukinete taj status ne znam Matuljima, Buzetu ili ne znam onima koji su prerazvijeni po realnim osnovama. Koje je to opterećenje za državni proračun? Državni deficit. Pa nećete ga riješiti nikakvim mjerama, nikakvim zakonima dok konačno ne krenu investicije, dok građevinski sektor se ne dignu, dok građevinska firma ne bude gradila tvrtku, kopala s bagerima, dok keramičar ne bude postavljao pločice, dok vodoinstalater ne bude postavljao. To je To je bit života i svih tih investicija. Mi ovdje možemo govoriti o europskim sredstvima, one mogu pokrenut te projekte, one mogu razvit. Ali one ne mogu u suštini izbrisati ovu nelogičnost koju nam predlažete i ovim zakonom kojeg više ovako osakaćenog jednostavno je najbolje da povučete. A onom u regionalnom razvoju kategorizacija, indeksacija, ovo o čemu govorimo pa i europski standardi kad govore o planinskim, o rubnim područjima, o područjima koji imaju na stotine kilometara svi zajedno nerazvrstanih cesta koje treba održavati. Zimska služba, pa to mora proć na nekoga, netko to mora platit. Jedinice lokalne samouprave ne mogu. Uzeli smo im ova sredstva, uzimamo im sredstva iz poreza na dohodak i čekamo nekakav zakon za 6 mjeseci. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Jakša Puljiz. Možda me niste dobro razumjeli. Dakle, pitanje kategorizacije nije nešto što radimo lijevom rukom. Mi ne možemo Matulje prebrisati tek tako. Mi ne možemo Buzet tek tako prebrisati. I ne možemo nekoga ostavit tek tako. To je ono što mi hoćemo reći, to je poanta kriterija i to je poanta kad kažemo da je ovo loša kategorizacija jer kriteriji nisu bili transparentni, nisu bili jasni, nisu bili dobro izračunati. Ja vam kažem samo da ako hoćemo popraviti Zakon o brdsko-planinskim područjima to se ne radi preko noći. Mi ne možemo tek tako prebrisati pojedine općine, a pojedine ostavit bez jasnih kriterija, a to traži vrijeme. Ali ove izmjene moramo napraviti, jer te izmjene koje predlažemo u Zakonu o brdsko-planinskim područjima nam otvaraju mogućnosti da uvedemo poticaje za onih sto jedinica koji čekaju 20 godina da uđu u sustav. O tome se radi. Svaka od ovih mjera koja bi bila ostavljena u Zakonu o brdsko-planinskim područjima bi značila manje za tih sto jedinica, za 45 novih jedinica u Slavoniji. Sad vi recite što u toj jednadžbi napraviti? Da li da zakinemo onda ovih 100, a da manje trpe postojeća brdsko-planinska područja?

dvije godine ministarstvo sa cijelom ekipom radi na ovim zakonima, dvije godine. I vi nam sada ovdje govorite ne možemo to preko noći. Dvije godine javnih rasprava, rada na svemu tome. Prema tome, neću sada govoriti o kriterijima po kojima ste išli na utvrđivanje indeksa razvijenosti. Ali imam Zakon o otocima i znamo kako se on financira i od kuda sredstva. A koji je problem bilo da u te dvije godine, ne jučer, dvije godine ili ako hoćete 720, 730 dana imali ste dovoljno vremena da nađete kriterije po kojima ćete reći staro stanovništvo, mala naseljenost, siromaštvo, male penzije, malo radno aktivnih, koji god hoćete kriterij po kojima ste mogli popisane gradove i općine po Zakonu o brdsko-planinskom reći oni traže posebno rješenje. Njih ćemo po tim kriterijima prebaciti u Zakon o otocima. Ali kad govorite o Zakonu o otocima nije to dodatni izdatak za državni proračun. To je određena preraspodjela, pa se mora u cestama malo više rasporedit za te te posebne gradove i općine brdsko-planinskih koje ste morali odabrati jer ste imali dvije godine. Pa ste mogli isto tako utvrditi da Hrvatske šume neće izvoziti prokleto drvo, neće izvoziti. Mora ga dat Mora ga dat bilo kakvoj preradi, finalnoj preradi po najpovoljnijim uvjetima. Pa izvinite, još uvijek bolje nego da izvozi drvo u Njemačku, Austriju, Italiju. Isto tako ste mogli reći da će se voda da netko ne treba raditi studije ovakve, studije onakve, plaćati enormna sredstva ako želi malu hidroelektranu itd. Ali u Gorskom kotaru, u Lici, a ne negdje drugdje. Prema tome, dvije godine ste imali vremena odabrati

Na prijedlog saborskog Odbora za lokalnu samoupravu kad su se stekli uvjeti nakon popisa stanovništva vi ste bili ministarstvo koje je reklo ne možete ući, razvijeni ste. Jeste to rekli kao ministarstvo u svome dopisu? Ja ovdje govorim u ime kluba o tome. Znači, vi ste odredili da netko ne može iako je imao uvjete, a uvjet je bio imaju manje stanovnika od 20 po kvadratnom kilometru. I sada tvrdite da Matulje ne možete iz članka 3. izbrisati jer ste se za njega uhvatili da bi svima drugima uzeli jer je to kao nepravedno. Oni su dobili 20 milijuna, a ne bi trebali jer su razvijeni. I onda uzimamo svima linearno kome god treba i tko ima i tko nema da bi opravdali Općinu Matulje. Znači, ako možete ne uvrstiti Novi vinodolski jer je to bio stav ministarstva ja mislim da onda i stav ministarstva jer će članak 3. ostati u ovom zakonu ako se ja ne varam možete ga izmijeniti. I nikome to neće smetati, ja vjerujem da neće smetati tako? Neće smetati. Tako da vi možete što hoćete i uvijek je država mogla i politika je mogla, ona može objasniti sve. I nitko se neće za to buniti. Ali da ostavite ovako krnji zakon ja ne mogu vjerovati. Jer otoci imaju 135 tisuća stanovnika, za cestovni prijevoz i za potpore otočnim poslodavcima 42 milijuna. A ovdje imamo 26 tisuća, imamo 5 puta manje. Znači niti 10 milijuna ne bi morali možda izdvojiti za to, ako ćemo se početi baviti s tim kako treba, znači analitički na temelju činjenica. I nemojmo govoriti da ne možemo kad znamo da možemo. Imali ste 750 milijuna ove godine, 100 ste vratili u rebalansu nazad u državu i cijelo vrijeme govorite da nemate novaca. Imate, vratili ste 100 milijuna i niste ih potrošili. Mogli ste dati 20 Gorskom kotaru, 20 cijelom brdsko-planinskom području,

Ne, mi ne možemo brisati tek tako lijevom rukom općine koja ulazi, koja ostaje. Ne, ne možemo i ne želimo tako raditi, ne, ne. Izbrisat ćemo Matulje lijevom rukom, a recite mi što ćemo napraviti sa ličkim općinama koje ih dobar dio udovoljava brdsko-planinskim kriterijima jer su jednostavno iznad određene nadmorske visine? Što ćemo s njima? Isto ih upisati lijevom rukom? Ne možemo tako raditi. Moramo donijeti kriterije. Moramo tako raditi. izlaganja zastupnika Linića. Da, sigurno da puno više možemo napraviti za Gorski kotar ako bolje usmjerimo ulaganja iz javnih poduzeća. Tu postoji prava zaliha mogućnosti za razvoj Gorskog kotara koja nije bila dovoljno iskorištena. To možda nije nešto što treba rješavati zakonom, možda i je, dobro o tome ćemo razgovarati idućih mjeseci, ali to je sigurno puno veći potencijal za pomoć Gorskom kotaru nego što je to povećani udio u porezu na dohodak. Hvala lijepa. Završili smo replike i odgovore na replike. Time smo i raspravu o tekstu zakona završili. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za to.